Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. K predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, zato zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 22. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 20. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Predlog odloka je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer dr. Juretu Gašpariču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci! Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem ureja v glavnem dve stvari. Najprej v 1. členu v skladu s priporočili Vlade Republike Slovenije za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov uvaja predlaganje in izbiranje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v upravnem odboru z javnim pozivom, kar doslej seveda ni bila praksa. V naslednjih dveh členih pa se predlog usklajuje s pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Konkretno morajo zavodi pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje računsko podlago za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, če in kolikor jih seveda opravljajo, ravno tako pa lahko seveda izvajajo prodajo blaga in storitev na trgu le, če s tem zagotovijo najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Odlok je usklajen z Univerzo na Primorskem, dotična komisija Državnega sveta ravno tako z njim soglaša. Če imate pa kakršnokoli vprašanje, pa se veselim razprave. Hvala lepa. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, kolegici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Hvala lepa. Vsi lepo pozdravljeni! Spoštovani! Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Odboru je bilo posredovano gradivo, ki je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, in sicer predlog odloka, mnenje Zakonodajno-pravne službe, pojasnilo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije v zvezi z Mnenjem Zakonodajno-pravne službe in Mnenjem Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino. Amandma k 4. členu predloga odloka so vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Pri delu odbora so sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, predstavnica Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Univerze na Primorskem. Predstavnik predlagatelja je povedal, da se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem usklajuje s priporočili Vlade za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov in določbami Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Dodal je tudi, da Vlada podpira amandma, da se črta 4. člen predloga odloka, ker po stališču Zakonodajno-pravne službe omenjene določbe po svoji naravi predstavljajo prehodne določbe, ki so bile vsebinsko že izčrpane in v katere zakonodajalec ne more več posegati. Zakonodajno-pravna služba je v mnenju, ki ga je pripravila na podlagi Poslovnika, oblikovala dve pripombi. Njena predstavnica je na seji povedala, da sta bili obe upoštevani, prva s pojasnili, druga z amandmajem. Predlagatelj je namreč pojasnil, da bo enake spremembe, kot so predlagane za Univerzo na Primorskem, pripravil tudi za vse druge javne univerze in visokošolske zavode in na tak način vzpostavil enako pravno ureditev za vse subjekte. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, ki predlog odloka podpira. V krajši razpravi je član odbora iz vrst opozicije tudi zaradi pripombe, ki izhaja iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, izrazil pričakovanje, da bo Vlada v obravnavo predložila tudi predloge sprememb Odloka o ustanovitvi Univerze v Ljubljani, Odloka o ustanovitvi Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Izrazil je tudi mnenje, da bo zaradi nejasne dikcije v 1. členu predlog odloka težko izvajati. Odbor je sprejel vloženi amandma in glasoval o vseh členih predloga odloka ter jih sprejel. Glede na sprejeti amandma je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga odloka, ki je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Jonas Žnidaršič. Izvolite.

Spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegi in kolegice! Univerza na Primorskem predstavlja našo tretjo in najmlajšo javno univerzo v Sloveniji. Univerza vključuje devet članic, šest fakultet, en raziskovalni inštitut, univerzitetno knjižnico in študentske domove. Na vseh treh stopnjah študija izvaja 79 študijskih programov. V 20. letih svojega delovanja je Primorska univerza zagotovo upravičila svoj obstoj, saj se je hitro uspela uveljaviti kot eno izmed glavnih središč znanja in raziskovanja pri nas. Z internacionalizacijo in mednarodnimi projekti se je uspela uveljaviti tudi preko naših meja, zaradi česar vsako leto privabi tudi večje število študentov, profesorjev in raziskovalcev iz tujine. Primorska univerza prav tako skrbi za uspešen prenos znanja in tehnoloških inovacij v prakso, saj je razvila različne oblike projektnega sodelovanja z gospodarstvom. Današnji predlog spremembe Odloka Univerze na Primorskem prinaša zgolj nekatere manjše tehnične spremembe ustanovnega akta univerze. V skladu s priporočili Vlade, ki so namenjeni učinkovitejšemu upravljanju javnih zavodov, se v odloku spreminjajo členi, ki določajo delovanje upravnega odbora. Na novo se določa postopek predlaganja in izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v upravnem odboru univerze. Poleg tega se odlok univerze usklajuje tudi s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje državnega proračuna. Pravilnik določa, da mora ustanovni akt javne ustanove, ki je posredni uporabnik državnega proračuna in se ukvarja tudi s tržno dejavnostjo, vsebovati določbo, da javni zavod lahko ponuja prodajo blaga ali storitev na trgu le, če s prodajo pokrije vse stroške, ki so bili povezani s tržno dejavnostjo javne ustanove. Prav tako ta isti pravilnik zavezuje vse javne ustanove, ki opravljajo tržno dejavnost, da pripravijo cenik blaga ali storitev, ki jih ponujajo. Skratka, Socialni demokrati bomo današnji predlog spremembe odloka podprli, saj prinaša spremembe, ki so potrebne za uskladitev odloka s priporočili Vlade o učinkovitejšem upravljanju javnih zavodov in pravilnikom o izvrševanju državnega proračuna. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Robert Janov. Izvolite. lep pozdrav. Spoštovani! Predlog odloka, ki je danes pred nami in ga je v postopek vložila Vlada, vsebuje dve bistveni spremembi, in sicer spreminja način imenovanja predstavnikov ustanovitelja v upravni odbor univerze, pri čemer predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, izberejo pa se na podlagi javnega poziva ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Če se na navedeni javni poziv ne bi prijavilo dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, lahko Vladi predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva. Prav tako je določen nov pogoj za prodajo blaga in storitev na trgu. Po novem lahko univerza prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovila najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. V povezavi s tem je še določeno, da upravni odbor določa cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Med zakonodajnim postopkom je predlagatelj ustrezno z amandmaji odgovoril na izraženo mnenje Zakonodajno-pravne službe in poudaril, da bo z vsebino določb, ki jih naslavljajo 1., 2. in 3. člen predloga odloka na enak način upoštevana upoštevana tudi v ustanovitvenih aktih v vseh ostalih javnih visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Na tak način bo zagotovil spoštovanje ustavnega načela enakosti pred zakonom. Ker je vsebina odloka usklajena tako na zakonodajni ravni kot z Univerzo na Primorskem, bomo v Poslanski skupini Svoboda predlog odloka podprli. HOT: Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Tomaž Lisec. Izvolite. Hvala, spoštovana podpredsednica, za dano besedo. Spoštovani predstavniki ministrstva, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Splošno znano je dejstvo, da je slab tisti pravni akt, kjer je mnenje Zakonodajno-pravne službe daljše kot pa členi tega pravnega akta. In pred sabo imamo novelo Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, kjer naj bi šlo za nomotehnične spremembe, potem pa je Zakonodajno-pravna služba predlagala predstavnikom Vlade in koalicijskim poslancem, da tretjino teh členov umaknejo, ker ne sodijo v ta odlok. Imamo pa še eno rešitev, ki je vsaj po mnenju Poslanske skupine SDS pravno sporna oziroma uvaja neka nova čudna pota na poti javnih pozivov pri prijavi kandidatov. Kajti v tem odloku je navedeno, citiram: »Če se na navedeni javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, Vladi predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva brez ponovljenega javnega poziva.« Skratka, praksa v javni upravi oziroma javnem sektorju je, če je premalo kandidatov, se ponovijo javni razpisi oziroma Tu pa, še enkrat, če se ne prijavi dovolj kandidatov, ministrstvo predlaga Vladi kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva. Katere? Na lepe oči? Na dolžino krila? Na spol ali na kaj drugega? še bolj čudno je oziroma celo menimo, da gre za šalabajzerstvo, na kar je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba, da pri nomotehničnih spremembah Vlada ni pripravila poleg novele Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem še odloke za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu. Kajti, citiram mnenje Zakonodajno-pravne službe: »V skladu s splošnim načelom enakosti pred zakonom in načelom zakonitosti je treba za vse subjekte, ki so v enakem položaju, vsebino urejati na enak način in v enakem časovnem obdobju.« Skratka, tretja večja napaka pri tem odloku. Eno ste vrgli ven, dve pa boste pustili oziroma ostaja odprto vprašanje, ki se poraja po mnenju Zakonodajno-pravne službe že od 23. 6., torej pred dobrim mesecem, kdaj bodo v parlament in v sprejetje prišli še ostali odloki, ki bodo urejali isto, po našem mnenju še enkrat, pravno sporno materijo glede javnih pozivov k prijavi kandidatov. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Amandmaji k dopolnjenemu predlogu odloka niso bili vloženi. Odločanje o predlogu odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 22. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 22. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050. Predlog resolucije je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga resolucije dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer ministru za naravne vire in prostor gospodu Urošu Brežanu. Izvolite. Spoštovana podpredsednica! Spoštovane poslanke in poslanci, kolegice in kolegi! Ponosen sem, da stojim pred vami z dokumentom, ki meri v leto 2050. Zadovoljen pa sem tudi, da mnoge aktivnosti, ki so v strategiji zastavljene, že potekajo. A če je kje, je pri prostoru pomembno, da znamo pogledati daleč naprej, mnogokrat tudi preko samih sebe. Predlog strategije prostorskega razvoja do leta 2050 nadomešča dokument, ki je bil sprejet leta 2004. Gre za nacionalni dokument, ki bo dolgoročno opredelil smer prostorskega razvoja države in strateško osmislil izvajanje teritorialne kohezije na ozemlju Slovenije. Nova dolgoročna strategija prostorskega razvoja je nastajala več let, vključenih je bilo preko tisoč 100 deležnikov z vseh ravni upravljanja in načrtovanja s prostorov, med njimi občine, razvojne agencije, izobraževalne inštitucije, stanovske organizacije, nevladne organizacije in splošna javnost. Nastala je na podlagi 26 strokovnih podlag, izvedenih je bilo 48 javnih posvetov različnih formatov, opravljena je bila opravljena je bila celovita presoja vplivov na okolje in strategija je pridobila pozitivno mnenje glede sprejemljivosti vplivov na okolje. V Vladi smo se že s koalicijsko pogodbo zavezali, da se bomo resno lotili izzivov družbeno-prostorskega razvoja Slovenije. katere nam gre? Obljubili smo policentrični razvoj, širša mestna območja bomo povezovali v logično celoto, podeželju omogočili kakovostnejše in dostopnejše javne storitve, v prostor bomo posegali karseda premišljeno. Verjamem, da strategija prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050 pomeni prav to, skladen razvoj Slovenije in povezanost vseh njenih prebivalcev. Z novo strategijo vzpostavljamo odgovornejši odnos do prostora, v njej upoštevamo aktualne izzive urbanizma, podnebnih sprememb, stanovanjske oskrbe, trajnostne mobilnosti, prehranske in energetske samooskrbe ter vpetosti v mednarodni prostor. Strategija zagotavlja podlage za kakovostnejše urbano življenje. S konceptom širših mestnih območij gremo v smer integriranih rešitev javnega potniškega prometa, pri tem imajo ključno vlogo ministrstvi za infrastrukturo ter okolje, podnebje in energijo. Poskrbeli smo že za enotne vozovnice, povečali obseg javnega potniškega prometa ter nabavili nove vlake. Obenem je tretji strateški cilj strategije tudi visoka kakovost bivanja na podeželju. V sodelovanju z urbanistično stroko in Skupnostjo občin Slovenije smo tako že pripravili priporočila za Odlok o urejenosti naselij in krajine. Te smernice so odlično izhodišče za pripravo konkretnih urbanističnih ter krajinskih rešitev na podeželju z namenom ohranjanja vizualne identitete ter dviga kakovosti bivanja. S predlaganim dokumentom postavljamo tudi strateško podlago za zeleno infrastrukturo. Na ministrstvu že zdaj aktivno sodelujemo pri pridobivanju kohezijskih sredstev za urbane prenove ter urbane zelene sisteme v okviru mehanizma celostnih trajnostnih naložb. Stihijski prostorski razvoj finančno močno obremenjuje državljane in gospodinjstva, občine ter državo, zato strategija določa strateške cilje države, usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru na državni, regionalni in občinski ravni. Vsebuje vizijo prostorskega razvoja, dolgoročne cilje, prednostne naloge in usmeritve za dosego teh ciljev. Določeni so tudi ključni kazalniki za spremljanje izvajanja. Kot korak na poti k doseganju dolgoročnih ciljev in usmeritev strategije bo pripravljen akcijski program za izvajanje do leta 2030, ta bo vključeval naloge ter povezal merljive cilje prostorskega razvoja z izvajanjem sektorskih politik. Če strnem, rešitve so usmerjene v doseganje trajnostne, inovativne in učinkovite rabe virov prostora ter v postopni prehod na participativni model upravljanja prostora. Vse to preprosto moramo storiti, če naj prihodnjim generacijam zagotovimo čisto, zdravo in kvalitetno okolje. Le če bomo s prostorom ravnali premišljeno ter obenem znali varovati naravo in naravne vire, se bomo lahko pogledali v ogledalo zgodovine, predvsem pa našim potomcem pogledali v oči. Spoštovane poslanke in poslanci, že danes lahko nekaj pomembnega storite za trajnostno zeleno prihodnost Slovenije s tem, da podprete besedilo strategije prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani minister. Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Za predstavitev poročila odbora, dajem besedo podpredsedniku, kolegu Tomažu Lahu. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav! Predlog resolucije o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Na seji je predstavnica predlagatelja v uvodni dopolnilni obrazložitvi pojasnila, da je strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 temeljni strateški prostorski akt, ki določa dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Pojasnila je, da je omenjeni dokument nastajal več let, pri njegovem nastajanju je bila vključena vsa zainteresirana javnost, prestal pa je tudi celovito presojo vplivov na okolje. Kot je dejala, so v njem identificirani ključni izzivi, med katerimi so med drugim neracionalna raba prostora, vse bolj vidni vplivi podnebnih sprememb, neenakomerno razpršena poselitev ter zmanjševanje naravne ohranjenosti in krajinske pestrosti. Poudarila je, da je posebna pozornost namenjena trajnostnemu razvoju urbanih območij in podeželja ter podpori razvoju več središč v policentričnem sistemu. Krepi se uveljavljanje načela trajnostnega policentričnega razvoja, razvojne zahteve po doseganju konkurenčnosti pa so postavljene v razmerju do racionalne rabe prostora, virov in energije. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da komisija predlog resolucije podpira, hkrati pa predlaga, da se ponovno preučijo predlogi in pripombe reprezentativnih združenj občin in smiselno vključijo v predlagano strategijo. V daljši razpravi je bil predlog resolucije s strani opozicijskih poslancev označen dokaj kritično, saj je po njihovem mnenju premalo ambiciozen in ne vsebuje nobenih resnih strateških odločitev, kar bi moral biti osnovni namen takšnega dokumenta. Izpostavili so nekaj ključnih, zlasti infrastrukturnih in energetskih projektov, ki bi po njihovi oceni morali biti zajeti v predlaganem dokumentu. Med drugim so omenili nujnost vnosa navedbe izgradnje tretje razvojne osi na severnem in južnem delu v predlagano strategijo, ki je po njihovem mnenju izjemnega demografskega in gospodarskega pomena ter bo vplivala na enakomeren regionalni razvoj. Kot nujen so ocenili tudi vnos zapisa, da je dokončanje izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi in začetek gradnje verige hidroelektrarn na srednji Savi strateškega pomena za zanesljivo in stabilno preskrbo Slovenije z električno energijo. Glede predlaganega amandmaja koalicijskih poslanskih skupin, da se v predlagano strategijo izrecno zapiše, da se hidroenergetski potencial na reki Muri ne bo izkoriščal za proizvodnjo električne energije, pa so poudarili, da gre po njihovem mnenju za napačno in nepotrebno strategijo. Izpostavili so, da so v sosednji Avstriji na reki Muri zgrajene številne hidroelektrarne ter se energetski potencial reke Mure na široko izkorišča, in to ob hkratnem upoštevanju okoljskih standardov, zato ni nobenega razloga, da se ga na tak način ne bi mogli izkoriščati tudi v Sloveniji. Glede kritične ocene predlaganega amandmaja, s katerim se določa, da se hidroenergetski potencial na reki Muri ne bo izkoriščal za proizvodnjo električne energije, je bilo s strani koalicijskih poslancev izpostavljeno, da se s predlagano dikcijo izraža splošna usmeritev in namera po nadaljnji okoljski zaščiti ene izmed slovenskih rek in njene biosfere, kar bo tudi ključnega pomena za turistični razvoj tega območja. Dodano je bilo, da ob tem ne zavračajo možnosti spremembe stališča do tega vprašanja, če bi v prihodnosti na primer prišlo do razvoja tehnologij, ki bi omogočale dovolj neinvazivno umeščanje objektov za proizvodnjo električne energije na vodne potenciale. Predstavniki predlagatelja so v razpravi izpostavljena vprašanja in pomisleke opozicijskih poslancev glede zapisa več strateških projektov v predlagano strategijo pojasnili, da imamo v sistemu urejanja prostora niz instrumentov za njihovo realizacijo, v zvezi s tem pa je predvidena tudi priprava akcijskega načrta za izvajanje strategije za desetletno obdobje, katerega namen bo doseči dogovor med različnimi sektorji o prednostnih nalogah oziroma projektih, za katere bo posledično treba prednostno pripraviti tudi prostorske umestitve. Posledično v predlagani strategiji, ki je zgolj krovni okvirni dokument, ni mogoče navajati konkretnih projektov, ki jih področna zakonodaja sploh še ne določa. Po razpravi je odbor sprejel več amandmajev koalicijskih poslanskih skupin ter svoj amandma k podpoglavju Hidroenergija. Odbor je nato glasoval še o celotnem besedilu predloga resolucije skupaj in ga sprejel. Hvala za besedo.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 je izredno pomemben dokument, ki bo vplival na kakovost bivanja in razvoja naše skupnosti. Ključni izzivi strategije so neracionalna raba prostora, neenakomerna, razpršena poselitev, suburbanizacija, kakor tudi vse bolj vidni vplivi podnebnih sprememb. Odgovor za to je lahko načelo trajnostnega policentričnega prostorskega razvoja. Posebno pozornost je treba nameniti trajnostnemu razvoju urbanih območij in podeželja, saj se želi zagotoviti kakovostno življenje vseh prebivalcev tako v mestih kakor na podeželju. Ohranitev konkurenčnosti in poseljenosti slovenskega podeželja je pomembno izhodišče te strategije. Tako si strategijo predstavljam tudi sam kot poslanec avtohtone madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Prekmurje se mora razvijati policentrično, Murska Sobota kot oskrbno in storitveno središče ter kot pomembno prometno vozlišče Pomurske razvojne regije, potrebno pa je razvijati tudi urbana središča, kot so Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer, in mogoče še katero. Prekmurje ima veliko možnosti za rabo geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije tako v kmetijstvu kot pri razvoju turizma in drugih dejavnosti. Glede na siceršnje ugodne naravne danosti ima tudi velike zmogljivosti za razvoj konkurenčnega kmetijstva, pri katerem se upoštevajo načela trajnostnega razvoja. Spodbujata naj se razvoj turistične dejavnosti v povezavi s termalnimi vodami naravno ohranjenimi območji ob reki Muri in na Goričkem ter turizem, povezan s kmetijsko in vinogradništvo tradicijo območja ter bogato snovno in nesnovno dediščino. Krepijo se naj funkcionalne povezave med obema obmejnima urbanima središčema. Prostor med Muro in Rabo ter njegova funkcionalna povezanost je pomembna za slovensko narodno skupnost na Madžarskem in za madžarsko v Sloveniji. Za ohranjanje poseljenosti tega območja je pomembno, da se glede konkurenčnosti in privlačnosti ta prostor postavi ob bok avstrijskih obmejnih mikroregij. Za doseganje tako zahtevnega cilja je pomembno, da vsako od urbanih središč krepi dejavnost, s katero ima največ možnosti za uspeh. Železniška povezava Radgona–Beltinci–Lendava, kar pomeni povezavo z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško ter z logističnim centrom v Beltincih, bi celotni regiji dala velik razvojni zagon. Enako velja za geotermalno energijo na degradiranem Petišovskem naftnem polju in drugod, ker je njeno izkoriščanje rentabilno. Podobno velja za turizem s središči Moravske Toplice, Lendava, Banovci, Radenci, Velika Nedelja, ki je lahko ključnega pomena pri razvoju okolju prijazne, družinsko pridelane hrane. Prednostni območji za soproizvodnjo toplote in energije v bližini večjih naselij in gospodarskih con sta predvsem območje geotermalnega sistema v severovzhodni Sloveniji, vključno za kmetijske namene, ob upoštevanju drugih prostorskih omejitev. Pri uporabi geotermalne energije pa je potrebno zagotoviti reinjeciranje vode v skladu z usmeritvami za varnost in upravljanje voda. Država ima priložnost, da s pomočjo geotermije dejansko sanira posledice črpanja nafte in plina v Pomurju. Petišovsko naftno polje je lahko evropski geotermalni center in laboratorij. Slabosti bi se lahko pretvorile v prednosti: fracking, sanacija onesnaženih plasti zemlja, uporabo prostora za rastlinjake, sušenje in predelava odpadnega mulja in tako naprej. Ohranjena narava in zdravo bivalno okolje v Sloveniji omogočata kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim generacijam. Ključnega pomena je ohranjanje vodnih virov, mokrišč, gospodarjenje z meteornimi vodami in vodami nasploh. Večja previdnost je potrebna pri izdajanju soglasij multinacionalkam in drugim porabnikom za črpanje podtalnic, kot je to recimo farmacija. Namakalni sistemi niso samo izziv, ampak dejanska potreba, pred katero si ne moremo zatiskati oči. Voda je vse bolj dragocena naravna danost, s katero moramo drugače ravnati, primer reke Mure in njeni pritoki. Izogibati se moramo tudi prekomernemu obremenjevanju okolja na račun kratkoročnih ekonomskih koristi, kot so izpusti voda, sežigalnice in tako naprej, ter upoštevati tradicionalne dejavnosti v teh okoljih. Ohranitev tradicionalnih vinogradniških leg v Lendavskih Goricah, Dobrovniških goricah ter na Goričkem bi morali obravnavati kot širši javni interes in se s temi izzivi resno spoprijeti. To je velik interes za madžarsko skupnost v Sloveniji, kjer je to povezano z našo tradicijo in narodno identiteto ter seveda tudi z našo prihodnostjo. Hvala lepa za vašo pozornost. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega mag. Franc Props. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! V skladu s 70. členom Zakona o urejanju prostora, je Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru v obravnavo predložila Predlog resolucije o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050. Predlagana resolucija uvaja trajnostni policentrični koncept prostorskega razvoja, ki bo temeljil na racionalni rabi prostora ter omejil ustaljene prostorsko-razvojne trende in poselitvene vzorce. Uveljavljeni poselitveni vzorci so privedli do naselitvene prenasičenosti območju v bližini večjih urbanih središč in do oblikovanja demografsko izpraznjenih odročnejših gorskih, obmejnih ter podeželskih območij. Zaradi neenakomernega prostorskega razvoja, omenjenega dostopa do splošnih storitev ter sodobne infrastrukture, so navedena območja postala nezanimiva za mlajše generacije. Že tako maloštevilčno prebivalstvo se stara. Po drugi strani pa je naselitvena prenasičenost v območju v bližini večjih urbanih središč, v zadnjih letih dosegla točko preloma. Vzpostavljene prometne povezave ne zagotavljajo več potrebne pretočnosti, ker je vzpostavljena mreža javnega potniškega in tovornega prometa in drugih oblik trajnostne mobilnosti zastarela, je uporaba slednja za povprečnega prebivalca neprivlačna, saj ne nudi ustrezne alternative cestnemu prometu. Razvojni potencial podeželja ter demografsko opuščena območja bodo tako imela pomembno vlogo pri vzpostavitvi in razvoju policentričnega prostorskega razvojnega modela, a le ob zagotovitvi dostopa do osnovnih dejavnosti in ključne infrastrukture, ki je odločilna za vzpostavitev primerljivih življenjskih razmer z razmerami v urbanih središčih. Z namenom ohranitve vzpostavljenega razmerja med naravno in kulturno krajino, predlagana resolucija omejuje nove posege v prostor, kot je širitev naselij, ter poudarja prenovo degradiranih območij in obstoječega stavbnega fonda. Na čelu trajnosti in racionalnejši rabe prostora, predlagana resolucija sledi tudi s spodbujanjem sodobnega multimodalnega in razvejanega mednarodnega in lokalnega javnega potniškega in tovornega prometa in drugih oblik trajnostne mobilnosti, in sicer na podlagi že obstoječih potencialov, saj je že v uvodu poglavja Usmeritve in razvoj prometne infrastrukture navedeno, da naj se za nadaljnji razvoj prometne infrastrukture prednostno pred izgradnjo novih uporabijo že obstoječe kapacitete, ki se jih glede na dane potrebe in zahteve ustrezno nadgradi oziroma posodobi pod pogojem, da bodo omogočale in nadaljnjega razvoja storitev javnega prometa, potniškega in tovornega ter trajnostne mobilnosti. Vpliv podnebnih sprememb, oskrba z energijo iz obnovljivih virov, prehod v podnebno nevtralno družbo, zmanjšanje poplavne ogroženosti, opustitev naseljevanja poplavnih območij in območij zadrževanja vode, so nova dejstva, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju prostorskih strategij. Predmetna strategija navedene okoljske in podnebne izzive naslavlja s spodbujanjem prenove razvrednotenih območij in revitalizacijo opuščenih naselitvenih območij, prednostnih umeščanj infrastrukture za izkoriščanje obnovljivih virov energije na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, nagrajene javne površine in stavbe. Z omejitvijo novih posegov v prostor se bodo preprečile nadaljnje uzurpacije naravne krajine, ki je ključna za ohranitev pestre biotske raznovrstnosti in neoporečnosti vodnih virov, preko ponorov se zmanjšujejo koncentracije emisij toplogrednih plinov in izboljša preskrbljenost s svežnjem zrakom na urbanih območjih. Ukrepi pravičnega prehoda v podnebno nevtralno družbo vključujejo tudi prestrukturiranje tistih regij, kjer je bilo izkoriščanje naravnih surovin za potrebe gospodarstva in domače oskrbe prevladujoča gospodarska panoga. Predlagana strategija tako določa, da se v navedenih regijah spodbuja razvoj tistih gospodarskih dejavnosti, ki z uporabo naprednih zelenih tehnologij omogočajo prehod v brezogljično družbo, ustvarjajo kakovostna delovna mesta, uvajajo ukrepe za krepitev socialne povezanosti ter za potrebe izvajanja storitev in za potrebe proizvodnega procesa izkoristijo obstoječo namensko infrastrukturo. Poslanski skupini Svoboda menimo, da predlagana resolucija o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 ustrezno odgovarja na prostorsko-razvojne izzive

Lepo pozdravljeni vsi prisotni, še posebej minister. Če bi držal vsaj del tistega, o čemer je minister govoril v predstavitvi resolucije o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050, potem bi seveda veljalo to resolucijo podpreti, vendar žal večino tega, o čemer je on govoril, da naj bi ta resolucija vsebovala, ne drži. Uvodoma primerjajmo osnovno usmeritev zdaj veljavne strategije iz leta 2004 z resolucijo, ki jo imamo danes na mizi. Uvodni stavek nove resolucije pravi, citiram: »Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni strateški prostorski akt Republike Slovenije, ki določa dolgoročne strateške cilje države in usmeritve dejavnosti v prostoru.« Zdaj veljavna strategija iz leta 2004 pa pravi, citiram: »Strategija prostorskega razvoja je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo.« Torej logično, jasno, razumljivo. Tudi v nadaljevanju je struktura strategije izpred 20 let bistveno bolj logična, usmeritve so bistveno bolj jasne, cilji ustrezni. Temeljne usmeritve nove resolucije o strategiji prostorskega razvoja veljajo za dolgoročno obdobje do leta 2050, za izvajanje pa naj bi se v srednjeročnem obdobju pripravil akcijski program do leta 2030 s podrobneje opredeljenimi aktivnostmi, nosilci, roki in sredstvi, kar na nek način tudi komplicira samo izvajanje. Strategija je nastajala, kot smo slišali, skoraj deset let, od leta 2014 dalje. Kljub dolgemu in pretirano razvlečenemu obdobju priprave strategija ne odgovarja izzivom časa, ne ustreza spremenjenim razmeram in ne predstavlja ustrezne podlage za razvoj na eni strani in na drugi strani za zaščito prostora v Republiki Sloveniji. Če cilje primerjamo z veljavno strategijo iz leta 2004, lahko ugotovimo, da so manj logični in manj primerljivi, manj primerni. V veljavni strategiji iz leta 2004 je določenih dvanajst logičnih in med seboj povezanih ciljev. Prvi, kar je logično, je racionalen in učinkovit prostorski razvoj, če govorimo o strategiji prostorskega razvoja. Prvi cilj strategije, ki jo obravnavamo danes, pa je vzpostaviti pogoje za prehod v podnebno nevtralno družbo. To ne more biti temeljni cilj strategije prostorskega razvoja, lahko je katere druge. In zanimivo je, da nova strategija prostor določa šele v četrtem cilju in še to z navedbo »okrepiti prostorsko identiteto«. Zdaj, kaj to je, si vsak po svoje verjetno Drugi cilj stare strategije je razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij, nadalje večja konkurenčnost mest v evropskem prostoru, kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij, skladen razvoj območij, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij, povezanost prometnih infrastruktur omrežij z evropskimi prometnimi koridorji, nadalje preudarna raba naravnih virov, prostorski razvoj, usklajen s prostorskimi omejitvami, in ohranjanje narave in varstva okolja. Logično, smiselno, enostavno in racionalno. Tega v dokumentu, ki je danes pred nami, žal ne najdemo. Ko gre človek skozi ta dokument, ki je izjemno širok, dobi nek konfuzen občutek. Zaradi tega po našem mnenju stara strategija, ki je zdaj v veljavi, predstavlja boljši, bolj sistemski in strateško koncipiran okvir strategije razvoja prostora, kot naj bi to storila nova. Jasno je, da že iz tega razloga nove strategije ni mogoče podpreti, ker predstavlja ne le enega, ampak več korakov nazaj. So pa seveda še drugi razlogi. Naj opozorim samo na nekatere, na katere strategije ne daje ustreznih strateških usmeritev. Zbirokratizirani postopki prostorskega načrtovanja tako na lokalni kot na državni ravni, ki trajajo približno toliko časa, kot je nastajala ta strategija, ki niso v funkciji varovanja prostora, preprečujejo pa razvoj novih dejavnosti in urbanizacije tega strategija ne rešuje. Nobenih novih nastavkov ali podlag, ki bi omogočali hitro odzivanje lokalnih skupnosti in države s ciljem hitrejšega, usklajenega in trajnostnega razvoja. Ohranja se sedanja zbirokratizirana shema prostorskega načrtovanja, ki zavira nove ideje ter dolgoročno povzroča tudi škodo prostoru. Resolucija ne daje podpore procesu decentralizacije, pač pa spodbuja centralizacijo države. Premalo je v njej strateških opredelitev glede razvoja prometne, energetske in ostale infrastrukture. Resolucija s sprejetim amandmajem določa prepoved izkoristka vodnega potenciala na Muri za energetske namene, za primerjavo, na avstrijskem delu reke Mure vodni potencial za energetske potrebe izkorišča preko 26 elektrarn. Uporaba nuklearne energije za proizvodnjo električne energije ni opredeljena kot strateška usmeritev za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in cenovne dostopnosti pri oskrbi z električno energijo po opustitvi premoga v te namene. In tako naprej, teh nesmislov je še veliko, žal ni dovolj časa, da bi lahko vse predstavili. Z bodočim prostorskim razvojem se torej strategija ne ukvarja na strateški ravni s ciljem izboljšav zbirokratiziranih postopkov, pač pa jih na nek način še poglablja. Iz vseh naštetih razlogov v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke resolucije o strategiji prostorskega razvoja Slovenija 2050 ne bomo podprli. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Predrag Baković. Izvolite. PREDRAG Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Strategije, ki se sprejemajo v našem državnem zboru so temeljni strateški akti različnih področij naše družbe in tudi seveda našega delovanja. Prav tako je resolucija o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 dokument, ki določa dolgoročne strateške cilje ter usmeritve države na področju razvoja dejavnosti v prostoru. Predlagana strategija med drugim krepi učinkovitost rabe vseh virov, povezanost prostora, konkurenčnost posameznih območij ter skladen regionalni razvoj. Zapisane so usmeritve, kako izboljšati kakovost bivalnega in naravnega okolja, kako krepiti prostorsko identiteto, pripadnost skupnosti ter socialno vključenost. Kako in na kakšen način bomo usmerjali ter razvijali naš prostor in njegov razvoj, je temeljno vprašanje in bistvenega pomena za našo prihodnost ter zanamce. Z danimi resursi, ki jih imamo, z dano trenutno situacijo razvoja našega prostora ter z idejami in željami, kako bi oziroma kako naj naš prostor izgleda v prihodnosti, moramo oblikovati strategijo, ki bo zapisana na način, ki nas bo pripeljal na želen cilj. Socialni demokrati smo predlagano resolucijo podprli že na seji matičnega delovnega telesa, kjer smo predlagali tudi dva amandmaja, ki pa žal nista bila sprejeta. Predlagano resolucijo bomo podprli tudi na končnem glasovanju, saj menimo, da so takšni dokumenti, s katerimi si dolgoročno oblikujemo smer ter zastavimo cilje, ki jih želimo doseči, zelo pomembni. Družba, ki si želi pravičnega, solidarnega in konkurenčnega razvoja, mora o tem, kako bo živela čez desetletje, dve ali več, razmišljati že danes. Družba, ki se zaveda, kako pomembna je vizija razvoja in upravljanja prostora, je razmišljujoča družba, katere del smo in si želimo biti tudi mi. V Poslanski skupini Socialnih demokratov se zavedamo, da je pred nami ključno obdobje, v katerem se bomo morali vsi skupaj soočiti s kompleksnimi izzivi ter vprašanji. Ne samo, da nam grozi podnebni zlom, pred nami so med drugim tudi digitalna orodja ter vsebine, ki se razvijajo s hitrostmi, ki jim le redki lahko sledijo in jih seveda tudi razumejo. Konec koncev je pred nami vprašanje, kako postati samooskrbna država na področju pridelave hrane in pa proizvodnje energije. Vse to, kar sem naštel, je le delček v celotnem mozaiku izzivov ter vprašanj, ki pa so tesno povezani tudi z razvojem ter upravljanjem našega prostora. Eno z drugim je med seboj povezano bolj, kot se nam zdi na prvi pogled, in prav je, da v določenem trenutku opravimo razmislek o tem, kje smo in kam z razvoji na različnih področjih želimo. Resolucija o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 je po mnenju Poslanske skupine Socialnih demokratov dobra in naslavlja večino vprašanj ter izzivov naše družbe. Verjamemo, da se bo v tem državnem zboru do leta 2050 sprejemalo še veliko novih resolucij na temo razvoja prostora ali pa vsaj sprememb ter dopolnitev te, o kateri odločamo na seji. Spremembe ter dopolnitve bodo po našem mnenju nujne, saj je razvoj prostora, videnje in dojemanje le-tega lahko že v enem letu zaradi različnih dejavnikov delno ali pa tudi povsem drugačno. Hvala lepa.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 S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 11. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 14. uri. Hvala lepa.

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanja Državnega zbora o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 8., 9., 3., 4., 7., 20., 22., 10., 11., 12., 5., 6., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 24., 25. in 1. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko dnevnega reda – druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 27. junija, ki je objavljen na

Odločamo o amandmaju pet tisoč volivk in volivcev k 13. členu pod št. 1. Glasujemo. Obrazložitev glasu, izvolite, kolegica Greif.

osnovnošolce. To je tudi korak k javnemu šolstvu in sistemu izobraževanja, ki ne poglablja socialnih in razrednih razlik med učenci, ampak odpira vsem enake možnosti. Hvala lepa. Ima še kdo drug obrazložitev glasu? Ne, potem pa glasujemo o amandmaju pet tisoč volivk in volivcev k 13. členu pod št. 1. Glasujemo.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

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 13. členu dopolnjenega predloga zakona in na podlagi tretjega odstavka 138. člena Poslovnika sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje?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 da me Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na seji matičnega delovnega telesa oziroma Državnega zbora v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o sodniški službi v okviru skrajšanega postopka.

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaja k 14.b in 14.c členu predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tema členoma vložiti amandmaje? Ne. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. In ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev, in vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev v okviru skrajšanega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

59 jih je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 59.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 20. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Ker k dopolnjenemu predlogu odloka amandmaji niso bili vloženi, odločamo o predlogu odloka. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, ki je bil sprejet na matičnem delovnem telesu, predlog odloka neusklajen. Glasujemo.

Ker k dopolnjenemu predlogu resolucije amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 52 jih je glasovalo za, 29 pa proti. (Za je glasovalo 52.) (Proti 29.) Ugotavljam, da je resolucija sprejeta. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini v okviru rednega postopka. V drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 53 jih je glasovalo za, nihče proti. (Za je glasovalo 53.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah v okviru rednega postopka. Odločamo o vloženih amandmajih. Odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 26. junija, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 12. členu. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in s tem zaključujem tudi drugo obravnavo predloga zakona. Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona

kot tretjina navzočih poslancev. Glasujemo torej, da se opravi tretja obravnava.

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaja k 12. in 13. členu dopolnjenega predloga zakona, in na podlagi tretjega odstavka 138. člena Poslovnika sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tema členoma vložiti amandmaje. Ne. Prehajamo torej na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na seji matičnega delovnega telesa oziroma Državnega zbora v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 59 jih je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 59.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, odločamo o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 26. junija, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 1. členu. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 26 jih je glasovalo za, proti pa 50. (Za je glasovalo 26.) (Proti 50.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmaju in tudi z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. In sedaj tisto, kar vedno povem, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v okviru rednega postopka. Zdaj pa odločamo kar o vrsti amandmajev, o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 27. junija, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu. Glasujemo.

Zdaj pa imamo še amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 28.j členu. Glasujemo.

Če ta amandma ne bo sprejet, postane amandma k 76. členu brezpredmeten. Glasovanje.

odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 12. členu. Glasujemo.

Navzočih je 77 poslank in poslancev, 50 jih je glasovalo za, 22 pa proti. (Za je glasovalo 50.) (Proti 22.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in s tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Državni zbor bo tretjo obravnavo predloga zakona opravil na naslednji seji. Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Poslovnika predlagam Državnemu zboru, da sprejme naslednji sklep: Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Sledi predstavitev stališča Poslanske skupine Levica? Ne. Torej, ne bo predstavitve stališča. Razprava poslank in poslancev? Je tudi ne bomo imeli, imeli, prijavljenih k razpravi ni. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona in prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Sprašujem Levico ali bo predstavila stališče? Ne bo predstavila stališče. Hvala. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja in zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja in zato odločamo o predlogu zakona. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Matično delovno telo, ki je obravnavalo predlog zakona, je bil Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Levica ne bo imela stališča. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 42. seji 19. maja 2023 sklenil, da se Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu obravnavata po skrajšanem postopku. Na podlagi desetega odstavka 41. člena Poslovnika je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor odloči o navedenih odločitvah Kolegija, in na podlagi tretjega odstavka 142. člena Poslovnika Hvala, spoštovana predsednica, za dano besedo. Dejstvo je, da nismo v takšnih izrednih razmerah, kot očitno prikazuje delovanje te vlade, ki želi večino zakonov sprejeti po nujnih ali pa po skrajšanih postopkih. Po mnenju Poslanske skupine SDS gre pri prej omenjenih zakonih za zelo pomembno tematiko, kateri bi bilo potrebno posvetiti veliko več časa, kot pa jo obravnavati po skrajšanem postopku. Dovolite na kratko nekaj zadev, zakaj menimo, da je treba zakon o visokem šolstvu in pa zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici sprejemati po rednem postopku. Pri zakonu o visokem šolstvu gre za uveljavitev odločbe Ustavnega sodišča. Še enkrat, gre za uveljavitev odločbe Ustavnega sodišča. Gre za tematiko, ki ji je potrebno nameniti veliko več časa in pa vsebinske razprave, kajti glede na odločbo Ustavnega sodišča je potrebno opredeliti, kaj je javni interes na področju visokega šolstva, kaj je javna služba, kakšno naj bi bilo pravno statusno razmerje med univerzo in pa njenimi članicami. Tu je tudi problematika prepovedi zaračunavanja šolnin zasebnim visokošolskim zavodom. Potem je tukaj problematika dela profesorja, ki opravljajo tudi delo dekana. Zakon uvaja možnost subvencioniranja bivanja za tuje študente in še nekatere druge rešitve. Skratka veliko rešitev, ki jih Vlada želi stlačiti v skrajšani postopek. Nenazadnje tudi sama Vlada napiše, da zakon nima finančnih posledic, ampak že samo splošno poznavanje te teme na področju visokega šolstva pokaže, da to ne drži in da bo potrebno razmisliti, kje se bodo dobila finančna sredstva za izvedbo tega tega zakona. Potem pa pri zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici verjamemo, da je Vlada predlagala skrajšani postopek, ker sploh ne ve, kakšna je naloga Kmetijsko gozdarske zbornice. Očitno se predlagatelji zakona, torej skupina poslancev, ni zavedala, kakšne organe ima ta zakon, in je želela določiti, da se v obvezne organe zbornice in organe območne enote zbornice ne morejo imenovati oziroma izvoliti politični funkcionarji. Predlog pa tudi določa, da v te organe ne morejo priti tisti, ki so bili ob izvolitvi člani organov političnih strank na državni, regionalni in pa tudi občinski ravni, poslanci Evropskega parlamenta, funkcionarji Evropske komisije, predsednik republike, vlade, ministri, državni sekretarji, poslanci, župani, občinski svetniki, generalni direktorji in tako naprej. Ta omejitev bi sicer sprejeta za naslednje volitve v Kmetijsko gozdarsko zbornico. Ampak še enkrat, mi predlagamo, da ta zakon obravnavamo po rednem postopku. Kajti če želite vsepovsod imeti neko konkretno razpravo, ji morate nameniti več časa. Ampak očitno se je vlada odločila tako, kot tudi na marsikaterem drugem področju, da ne spoštuje socialnega dialoga, da ne spoštuje ostalih deležnikov. Pri tem zakonu gre celo za napad za tiste kmetijske funkcionarje, ki tej vladajoči trenutni politiki niso po volji. Ta zakon je nastal očitno kot kazen za kmetijske funkcionarje, kajti predlagan je bil ravno na tisti dan, ko je v tej dvorani potekala izredna seja na predlog Poslanske skupine SDS glede stanja v slovenskem kmetijstvu. Gre še za en dokaz, da se kmete oziroma kmečke, kmetijske funkcionarje obravnava kot sovražnike te vlade. vlade. Nenazadnje gre tudi za neusklajen predlog zakona glede na druge zbornice, glede članstva različnih funkcionarjev v teh zbornicah. Skratka, to vlado pri tem zakonu motijo, da trenutno kmetijski funkcionarji niso po volji vladajoči politiki. Začelo se je s politiko, nadaljevalo z gospodarstvom, mediji, nadaljuje pa se na področju kmetijstva. Skratka, več kot preveč razlogov, da obeh zakonov nikakor ne smemo sprejemati po skrajšanem postopku, mimo širokega sodelovanja z deležniki. Ta vlada dela ravno tisto, kar sta delali vladi SMC in pa LMŠ. V besedah sta bili močni v sodelovanju in dogovarjanju z vsemi deležniki, v dejanjih pa popolnoma nasprotni, mimo deležnikov, po hitrem in pa po nujnem postopku sprejemane rešitve brez resne in pa brez vsebinske razprave. Temu se je potrebno upreti. Hvala.

postopek in interpretacijo Poslovnika, če lahko zato, ker je ta seja javna in nas gledajo državljanke in državljani, samo obnovite, kaj je skrajšani postopek, kaj so v bistvu primeri, ko se uporabi, ker se mi je ta obrazložitev zdela zavajajoča. Navajali so se tudi neki razlogi za nujni postopek, kar se pogosto meša, pa je pomembno, da mi kot poslanci teh stvari ne mešamo, ne zavajamo javnosti. Mislim, da bi bilo koristno za nas vse, glede na to obrazložitev, ki se je sklicevala na raznorazne razmere, ki sploh niso predmet obrazložitve skrajšanega postopka, da samo vi to kot avtoriteta tukaj razčistite. Hvala.

upravičeni predlagatelj po Poslovniku, ki meni, da Kolegij predsednice ni prav odločil, lahko zahteva, da o tem odloča Državni zbor, in seveda to utemelji. Po mojem mnenju je bilo Po mojem mnenju je bilo pač zdaj to zahtevano in sedaj bomo odločali. O tej zahtevi ni razprave, ni obrazložitve glasu. Obveščam vas, da bo zbor odločal o obravnavi vsakega predloga zakona posebej. Prehajamo na odločanje. Zboru predlagam, da odloči o naslednjem sklepu: Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se obravnava po skrajšanem postopku. Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku. Glasujemo.

Zdaj zboru predlagam, da odloči še o naslednjem sklepu: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu se obravnava po skrajšanem postopku. Zopet, če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje članice strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Vlada predlaga Državnemu zboru, da za članico strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor za dobo šestih let imenuje mag. Mojco Majič. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala in predložila predlog sklepa. Prijavljenih k razpravi ni in prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za članico strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor za dobo šestih let imenuje mag. Mojca Majič. Glasujemo.

Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala in predložila predlog sklepa. Prijavljenih k razpravi ni in prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člana Sveta Agencije za energijo za dobo šestih let imenujeta Mitja Breznik in Sandi Šterpin. Glasujemo.

o 1. točki dnevnega reda, to so Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministrice in ministrov z dne 27. junija, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Prvi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje mag. Janeza Žaklja v zvezi z alarmantnim poslabšanjem slovenskega gospodarskega okolja in razmer na trgu dela. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 32 jih je glasovalo za, 49 pa proti. (Za je glasovalo 32.) (Proti 49.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Drugi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z infrastrukturnimi projekti in zastoji.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje dr. Vide Čadonič Špelič v zvezi z neučinkovitim krajšanjem čakalnih vrst. Glasujemo.

Četrti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Andreja Kosja v zvezi z gradnjo hitre ceste Ormož–Hajdina. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 30 jih je glasovalo za, 50 pa proti. (Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Peti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na poslansko vprašanje Ive Dimic v zvezi z vdovskimi pokojninami. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 32 jih je glasovalo za, 49 pa proti. (Za je glasovalo 32.) (Proti 49.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Šesti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance Klemna Boštjančiča na poslansko vprašanje Rada Gladka v zvezi z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost.

Sedmi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi z južnim delom tretje razvojne osi. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede ukrepov zaradi povečanega števila nezakonitih migracij in napovedi namer za priznanje azila. Glasujemo.

Deveti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi s formulo za izračun koncesijske dajatve in ceno električne energije v Dravski dolini. Glasujemo.

80 poslank in poslancev je navzočih, 29 jih je glasovalo za, proti pa 50. (Za je glasovalo 29.) (Proti 50.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Deseti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z zmanjšanjem investicij na državnih cestah.

Enajsti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za obrambo Marjana Šarca na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z nakupom raket IRIS-T. Ali sem prav povedala, gospod Kordiš? Okej. Glasujemo.

ki jo bomo nadaljevali v petek, 30. junija ob 10. uri. Želim vam lep dan še naprej in lep četrtek. Hvala